sjednici. Vlada Republike Hrvatske je dostavila mišljenje. Uvodno će prijedlog zakona obrazložiti kolega Peđa Grbin. Zahvaljujem poštovana gospođo potpredsjednice. Poštovane kolegice i kolege. Klub zastupnika SDP-a predlaže ustvari nešto što bi najjednostavnije mogli nazvati tehničkom izmjenom zakona. Ova izmjena je korisna, iako ne i nužna za provođenje izbora. Dakle, sve da ovu izmjenu i ne napravimo izbori za Predsjednika Republike naravno da će se moći provesti, naravno da će biti zakoniti. Međutim ono što ovdje predlažemo smatramo vrlo korisnim i zbog toga je u biti i ova naša inicijativa da izmjenu donesemo po hitnom postupku kako bi se primijenila već na predstojećim izborima za Predsjednika Republike. No ukratko što nam ova izmjena donosi. Uređuju se pravila o praćenju kampanje, ukida se obveza svim medijima osim HRT-a da prate kampanju te im se omogućuje da kampanju prate sukladno svojim uredničkim politikama, uvažavajući novinarsku etiku i druge vrijednosti proklamirane Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i Europskom poveljom o ljudskim pravima. Koji je cilj takve promjene? Cilj je jednostavan, dobiti informiranog birača koji će na temelju konkretne i korektne informacije moći donijeti informiranu odluku o tome kome će povjeriti svoj glas. Dakle javni servis kao što je HRT i dalje je dužan pratiti kampanju, javni servis kao što je HRT dužan je svakome kandidatu u kampanji omogućiti da predstavi svoj program, a svi ostali servisi komercijalni samostalno odlučuje da li će i u kojoj mjeri pratiti kampanju za izbor Predsjednika Republike. Nadalje, sljedeća izmjena odnosi se na izbornu šutnju. Kao što znate u svim izbornim zakonima promijenili smo odredbe koje se tiču izborne šutnje na način da izborna šutnja prestaje sa zatvaranjem birališta. U ovom zakonu to je propušteno učiniti i zbog toga mi želimo napraviti ovu promjenu kako bi već u 19,00 sati kada će biti gotove ankete one sa birališta to moglo biti prezentirano građanima. A drugo i da u 21,00 sat kada DIP u pravilu za ovakve izbore već ima većinu biračkih mjesta obrađenih to se može objaviti, jer gledajte sada imamo situaciju da na primjer onaj Večernji koji izlazi za Bosnu i Hercegovinu smije nesmetano objavljivati rezultate izbora u 19 sati, a onaj koji izlazi u Hrvatskoj to ne smije činiti. Nadalje, odredbe zakona se usklađuju s Ustavom Republike Hrvatske u dijelu koji se tiče glasovanja izvan granica Republike Hrvatske, a u terminologiji o nazivlju ovaj zakon se usklađuje sa Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu. Dodao bih još da smo jučer na danima elektroničkih medija razgovarali o pravilima za praćenje kampanje i praktički od svih sudionika rasprave došle su pohvale i podrške o ovakvoj promjeni zakona. Predlagatelj prihvaća amandman Odbora za zakonodavstvo, a u pogledu amandmana Odbora za medije očitovat će se kad ga proučimo jer moje isprike ja ga još nisam primio pa vas to molim. Na kraju završit ću ovo izlaganje jednim pitanjem, a to je ono što je možda i najviše mučilo javnost pitanje da li ovaj zakon smijemo donositi sada, jer nije, odnosno ostalo je daleko manje vremena od godine dana do izbora. Donošenje ili izmjene i dopune izbornog zakonodavstva najkasnije godinu dana prije održavanja redovitih izbora samo je preporučeni dobar izborni standard. Ali u Republici Hrvatskoj ne postoji opća pravna norma koja bi taj standard pretvorila u obvezujuće pravno pravilo. Čini se da je nesporazum proizašao iz činjenice da su članak 4. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske iz 2001. i članak 5. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske iz 2010. godine shvaćeni kao opće pravne norme, a ne kao prijelazni propisi koji služe jednokratnom usklađivanju zakonodavstva Ustavni sud uputio izvješće Hrvatskom saboru. objavljenom 17.12.2010. godine Ustavni sud govori: "Ta se obveza iscrpljuje u obvezi Hrvatskog sabora da uskladi izborno zakonodavstvo za izbor zastupnika u Hrvatski sabor sa Ustavom iz 2010. godine." Nadalje, svrha članka 5. Ustavnog zakona za promjenu Ustava prema tome jest pravodobno usklađivanje mjerodavnih izbornih zakona sa novim ustavnim tekstom. Nadalje, a da bi sve dvojbe bile otklonjene Ustavni sud u svojoj odluci od 29. srpnja 2011. godine govori pravila sadržana u ukinutim člancima 1., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor nisu podlijegala obvezi usklađivanja s promjenom Ustava iz 2010. godine stoga se na njih ne primjenjuje rok iz članka 5. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, a ponovit ću to je onaj rok koji se odnosi na donošenje izbornog zakonodavstva godinu dana prije izbora. I konačno pojašnjenje dalo je Državno izborno povjerenstvo u svojem mišljenju iz studenog 2013. godine koje kaže da nije uputno mijenjati zakon u kraćem periodu od godine dana, ali ako se radi o bitnim promjenama zakona. Ponovit ću još jednom. Mi doista ne tvrdimo da su ove promjene bitne. One su tehničke, ali isto tako korisne zbog čega smatramo da će njihovim usvajanjem izborni proces biti samo unaprijeđen i zbog toga pozivamo sve kolegice i kolege da podrže ove izmjene i dopune Zakona o izboru Predsjednika Republike Hrvatske. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Pardon, imamo prije toga tri replike. Miroslav Tuđman, replika. Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Grbin, vi ste između ostalog u ovom svome obrazloženju govorili o tome da bi trebalo biti omogućiti jedno objektivno informiranje i onda se zapravo to svodi na zadnja 24 sata prije samih izbora da se suspregnu od prethodnih objavljivanja neslužbenih rezultata izbora itd. Međutim, poznato je da jedan od načina utjecaja na javno mnijenje je konstantno objavljivanje procjena izbornih rezultata tijekom cijele predizborne kampanje. I zato, a znamo isto tako da relativno mali broj tih agencija, odnosno instituta ili službi koji se bave tim procjenama radi to profesionalno, a da dobar dio je u velikom neskladu kasnije sa rezultatima koji se pokazuju na izborima. I zato je začuđujuće zapravo da onda niste išli predložiti da se zabrani u tom izbornom, u periodu od objave izbora do završetka da se zabrani objavljivanje procjene izbornih rezultata kako se ne bi manipuliralo sa biračkim tijelom. Pa je pitanje zašto to niste predložili s obzirom da niz zemalja ima takvo rješenje. Peđa Grbin, odgovor na repliku. Uvažene kolegice i kolege, da točno je da niz zemalja ima takvo rješenje. Ali imamo i niz zemalja koje ima rješenje po kojem nema predizborne šutnje pa vi izlazne ankete recimo u Sjedinjenim Državama možete objavljivati dok glasovanje traje. Sve su to rješenja koja se odvaguju i koja na ovaj ili onaj način uzimamo u obzir. Međutim, mi smo ovim pravilima, pardon ovim zakonom predvidjeli da se i na izbor predsjednika Republike na odgovarajući način primjenjuju pravila o medijskom praćenju kampanje. Ta pravila smo prije nekoliko tjedana raspravili u ovom Domu i usvojili bez ijednog glasa protiv. A u tim pravilima smo se itekako osvrnuli na to kako moraju biti koncipirana izvješća o anketama, što mora biti objavljeno itd. A u krajnjoj liniji ja doista ne vidim zbog čega bi se trebalo bojati ispitivanja javnog mnijenja. Ono je sastavni dio kampanje, ne samo u RH nego i drugdje. I nije prepoznato, odnosno nije nikada niti znanstveno dokazano da ankete koje govore o tome kakvo je javno mnijenje kreiraju pro futuro odluku birača za koga će glasovati. Hvala. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Grbin vi ste jučer o ovome govorili na danima elektroničkih medija, međutim ne bih se složila s vama da su baš svi predstavnici medija tako oduševljeno prihvatili ovo, već naprotiv bilo je primjedbi i to u dijelu koji se odnosi na izbornu promidžbu reguliranu elektroničkim medijima. Mediji su imali primjedbu gdje se njih, za razliku od ostalih primjerice tiskanih medija, postavlja u neravnopravan položaj. Za one koji možda nisu u cijelu materiju upućeni dakle ovdje se strogo nalaže postupanje elektroničkih medija odnosno medija s nacionalnom koncesijom, međutim za razliku od njih tiskani mediji mogu cijelo vrijeme imati tzv. izbornu promidžbu, mogu imati oglase, mogu imati tijekom cijele godine. Dakle, to je ono što su kolege iz medija uputili kao vrlo ozbiljnu primjedbu. Osim toga na upit na koji način i što će biti parametri za dionike ili sudionike u emisijama odgovor je uglavnom bio da pravila koja će propisati komercijalne televizije s nacionalnom koncesijom da će kao parametre uzimati relevantnost anketa. Pa ako to projiciramo primjerice na buduće parlamentarne izbore to znači da primjerice jedna stranka koja je sada u parlamentarnoj većini primjerice HNS koji je sada u nekakvoj statističkoj pogrešci, da li to znači da prema tim anketama članovi te stranke neće uopće biti uzeti kao relevantni i neće ih se pozivati kao sudionike da mogu iznositi svoja mišljenja u emisijama. I osim toga, za kraj, izostavili ste jednu vrlo važnu stvar, a to je što je s oglašavanjem na kanalima koji su u nekim drugim sustavima. Sad da nikog ne reklamiram ali primjerice jednako tako oglašavanje se može obaviti i na baby tv, MAX tv-u, Animal Planet, National Geografic i drugim kanalima. Zahvaljujem. Dakle, ovaj zakon se odnosi na sve kanale. Taj zakon se odnosi i na novine. On propisuje na koji način urednici i nakladnici moraju postupati u pogledu pripreme i objave novinskih odnosno medijskih izvješća o kampanjama. Ono o čemu vi govorite su pravila, a pravila od samog trenutka kad smo ih uputili u proceduru i 2003. godine i 2007. godine i danas se odnose isključivo na nakladnike elektroničkih medija sa nacionalnom koncesijom zato što su sva istraživanja pokazala da su to elektronički mediji sa nacionalnom koncesijom i dan danas najutjecajniji mediji u RH. A što A što se tiče primjedbi koje smo i vi i ja jučer slušali one su išle u drugom smjeru. Prije svega, i to od lokalnih elektroničkih medija, su primjedbe bile u smjeru da se u elektroničkim medijima, dakle na radijima i na televiziji i van izborne kampanje dopusti plaćeno oglašavanje političkih stranaka. To je zabranjeno Zakonom o elektroničkim medijima. I meni ne pada na pamet predlagati da se ta zabrana promjeni. Jer doista nam izvan kampanje, znači u vrijeme kada financiranje nije onako strogo kontrolirano kao što je u kampanji, ne treba da netko sa milijunima ili milijardama promovira jednu političku opciju zato što mu ta politička opcija povlađuje. I ja doista ne mislim da tu odredbu trebamo mijenjati. I za kraj dotaknut ću se liberalizacije koja je predviđena i ovim zakonom i pravilima. I o njoj neću puno govoriti ali ću citirati jednu profesoricu, profesoricu koja se bavi upravo medijima koja je jučer rekla: "Ne znam zbog čega se novinari plaše sami sebe?" Hvala. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Uvaženi kolega nadam se da mi nećete uzeti za zlo ali ja vrlo s oprezom uzimam svako vaše uvodno obrazloženje jer vi ste jednako gorljivo branili recimo snimanje onog saborskog Povjerenstva za istraživanje ubojstva Đurekovića, jednako dobro ste obrazlagali i Ustav i promjene Ustava tako da i sada to dosta dobro izgleda, međutim mi ne znamo što se skriva iza toga, tj. mi pokušavamo dokučiti što se skriva iza toga. A onda sam dvostruko u zabuni kad pročitam izjavu predsjednika Sabora od prije dva dana koji kaže dogovorili smo da raspored bude takav da poštujemo standarde da se procedura izmjena izbornog zakonodavstva riješi sukladno preporukama Venecijanske komisije i stajališta koja mi imamo godinu dana prije krajnjeg roka za izbore. I sada da li da vjerujem predsjedniku Sabora ili predsjedniku saborskog Odbora za Ustav? Evo ja ću se u ovoj prilici prikloniti predsjedniku Sabora. Smatram da je demokratičnije, pravičnije i da je ustvari kako su svi izbori dosada već prošli po ovom zakonu sasvim neprilično da sami sebi navlačite takav jedan negativan odjek radi izmjena ovih zakona objašnjavajući to raznoraznim razlozima. Mislim da to nije nikome dobro, a pogotovo ne demokraciji u RH i bilo bi dobro da od toga odustanete zaista. Jer ste doveli u lošu situaciju samog predsjednika Sabora. Jer vi ste sada to protumačili ovdje i rekli ste da se toga ne moramo držati u onoj staroj maniri kao pijan plota. A kaže predsjednik da ipak bi trebalo u svrhu demokratskih standarda ipak poštivati odluke Venecijanske komisije. Tako da vam ja ne vjerujem ni ovaj put, treći put. Ako mi ne vjerujete, možete barem, a jeste, hvala. Kolega, to što mi ne vjerujete, pa to je meni kompliment. Od vas kad to dolazi, pa ja ne mogu biti sretniji, ali ne morate vi vjerovati niti predsjedniku Hrvatskoga sabora, ne morate vjerovati niti predsjedniku Odbora za Ustav, ali vidite, tu znate kada iziđete iz zgrade, s desne strane ima jedna institucija, zove se Ustavni sud RH, pa ću vam preporučiti da pročitate odluke Ustavnog suda broj

odluku U-1-120/2011, itd. od 29. srpnja 2011. godine koji su otklonili svaku dvojbu oko toga kada se i što može mijenjati. A da je tome tako, recimo, svjedoče pravila o medijskom praćenju kampanje donijeta 2007. godine. Znate, za razliku od ovog zakona o kojem smo razgovarali, koji je prošao sve odbore nadležne u Saboru koji je već mjesec dana u proceduri. 2007. godine Odbor za Ustav kojim je predsjedao vaš kolega je u četvrtak donio prijedlog pravila, u četvrtak ga je predao u proceduru, a u petak ga je raspravio i odmah usvojio. A znate koja je bila sljedeća odluka koju je Sabor nakon toga usvojio? Odluka o raspuštanju Hrvatskog sabora radi provođenja izbora. Dakle, gledajte, doista je dobra parlamentarna praksa da se bitne promjene u izbornom zakonodavstvu ne rade godinu dana prije izbora, ali ovo nisu bitne, ovo nisu ključne, ovo su korisne tehničke promjene. Ako smatrate da nisu potrebne, onda ih nemojmo izglasati. Ali nemojte govoriti da je njihovo donošenje protivno Ustavu i zakonodavstvu RH. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Sad ćemo preći na raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, kolega Davorin Mlakar. Izvolite.

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolegice i kolege, pred nama je zakon koji je izazvao nezapamćen interes novinara, javnosti i kolega saborskih zastupnika što svjedoči i ova naša grupa koja se upravo smanjuje za još nekoliko brojeva. Dozvolite mi da još jednom ispred kluba HDZ-a čestitam predsjedništvu Sabora koje je izabralo 6 sati popodne da raspravljamo o izmjenama jednog nebitnog zakona koji se zove Zakon o izboru predsjednika RH. Neću ovdje Neću ovdje stati s čestitkama jer mislim da je dužnost, ma da hrvatska javnost vjerojatno ništa od ovoga neće znati, dužnost je upozoriti na sve ono što je rečeno, što je od toga točno, što nije i što je zakon o kojem se mi trebamo danas izjašnjavati. Uvod predlagatelja je bio, da tako kažem, upotpunjen nekim činjenicama o kojima ćemo mi isto tako nešto reći, podsjetiti vas na ono što izgleda vrlo često zaboravljate. Mijenjanje izbornog zakonodavstva godinu dana pred održavanje izbora izborni je inženjering. To je protuustavno postupanje Vlade koja si daje za pravo baviti se kalkulacijama pred predstojeće izbore. Citat, doduše ne od danas, ne od jučer, nego iz 2011. godine, ali vrlo zanimljivo. Citat koji se pripisuje gospodinu Zoranu Milanoviću, predsjedniku Vlade RH, gospođi Vesni Pusić koja je uz to dodala i 900 tisuća nepoznatih birača koji su navodno nepostojeći birači uneseni u popise birača, koja je sada prva potpredsjednica Vlade RH, a o izbornom inženjeringu u godinu dana pred održavanje izbora govorio je i treća osoba za ovaj naš slučaj, vrlo da da tako kažem znakovita, predsjednik RH, doktor Ivo Josipović. To su vaši citati, kolege iz današnje pozicije, ali je amnezija bila potpuna i u 3 godine vi ste zaboravili apsolutno sve što ste govorili. Najvažnije od toga, a to je ono o čemu moramo govoriti, kada već dobivamo upute s ove govornice, ispred HDZ-a nikada nitko nije rekao da je donošenje izbornog zakona u roku kraćem od godinu dana protuzakonito ili protuustavno. I točno je u Hrvatskom zakonodavstvu ne postoji postoji … norme koja bi branila da se izborno zakonodavstvo mijenja u roku kraćem od godinu dana i zbog toga što takva norma ne postoji, od nas nitko to nikada nije ni rekao. Ali rekli smo nešto drugo, da se demokracija očituje i u demokratskim standardima koji postoje u društvo. Da postoji posebno tijelo, Venecijanska komisija koju ste tako često citirali prije 3 godine kada je njihovo mišljenje i preporuka svim demokratskim sustavima da se u zadnjoj godini pred izbore izborno zakonodavstvo ne mijenja, to je demokratski standard za koji smo se mi zalagali tada, zalažemo se i danas. Danas vama taj standard očito ni po čemu ne odgovara. A sada nešto prvo o suštinskim primjedbama na tekst ovoga zakona, predlagateljima iz kluba SDP-a. U uvodnom obrazloženju kolega Grbin je rekao da izmjena ovog Zakona o izborima predsjednika Republike nije nužna, ali da je to tehničko pitanje i da bi bilo dobro da se taj zakon mijenja. U obrazloženju i u prijedlogu za donošenje ovoga zakona obrazložen je i hitan postupak, tu ste citirali članak 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora koji kaže da je predviđeno da se zakon iznimno može donijeti po hitnom postupku kada to zahtijevaju osobito opravdani razlozi koji u prijedlogu moraju biti posebno obrazloženi. Ako nije nužno donošenje ovog zakona onda vas ja pitam koji su to osobito opravdani razlozi da se taj zakon donosi u kraćem roku od godinu dana i još po hitnom postupku, osim činjenice dragi kolege da smo danas na dan 23.listopada još uvijek bez odluke Vlade RH o tome kada će se održati predsjednički izbori. Mi znamo računati i kada je počeo mandat sadašnjeg predsjednika i znamo koje su odredbe o tome kada se izbore treba raspisati. Međutim o tome hrvatska Vlada šuti, kao što šuti danas o dosezima demokracije o demokratskim standardima i o činjenici da se izborno zakonodavstvo u zadnjoj godini pred izbore ne smije mijenjati. I čak to pravilo vrijedi u našim razgovorima oko promjena izbornog zakonodavstva koje bi trebalo vrijediti za parlamentarne izbore. Jedino je vjerojatno vama mjesta predsjednika Republike puno manje bitno ili predsjednik Republike od vas traži da ovakav nakaradni i nasilni čin provedete u Saboru bez obzira na kritike koje ćete zbog toga dobiti. I ne znamo kojim argumentima danas da vas uvjeravamo da radite nešto što ne treba, što je štetno, što je kao što ste rekli nije nužno, što je u krajnjoj liniji činjenica da je ovakvo zakonsko rješenje vrijedilo i kada je predsjednik Republike bio biran po prvi puta u svoj mandat i tada su ove norme u zakonu postojale, tada vas nisu smetale. Tada vas je smetala činjenica da je Vlada RH 2010.godine provodeći odluku Ustavnog suda 9 mjeseci pred održavanje izbora htjela izmijeniti Zakon o izbornim jedinicama, pa sve ovo što je danas kolega Grbin čitao iz odluke Ustavnoga suda tiče se postupka koji ste vi inicirali tvrdeći kako se izborno zakonodavstvo u zadnjoj godini ne smije mijenjati. I sve ovo obrazloženje koje ste čitali da je konzumiran kroz ustavni Zakon za provedbu ustava ono pravo i obveza Vlade da mijenja izborno zakonodavstvo ticalo se onog vremena i onih vaših pitanja kada ste vjerovali i tvrdili da se izborno zakonodavstvo u zadnjoj godini mandata ne smije mijenjati. Danas ste vjerojatno zbog te zaboravljivosti koja vas prati odlučili se na nešto potpuno drugačije. Danas ste odlučili 2 mjeseca pred održavanje izbora promijeniti izborni zakon koji je tehničke prirode. Dragi kolege, u uputama da se izborno zakonodavstvo ne mijenja zadnju godinu mandata, nikad nije nigdje pisalo da se to odnosi na bitne ili ne bitne promjene. Izborno zakonodavstvo se ne mijenja u zadnjoj godini mandata zato da biste osigurali jednake uvjete svima koji se u izborima natječu da znaju za pravila i da znaju kako će se provoditi ti izbori. Danas vi uvodite jedan ružan i vrlo opasan prepadan jer ako Sabor izglasa ovaj zakon više neće biti korektiva da svaka Vlada u svakom sazivu izborno zakonodavstvo mijenja makar i dan pred održavanje izbora. I zbog toga mislimo da je ovo vrlo opasan presedan koji ne smijemo dozvoliti. A o čemu se radi? Radi se o izborima za predsjednika RH o kojem o kojem nismo govorili da je prodavao državne tajne srpskom veleposlaniku u Hrvatskoj, da je da tako kolokvijalno kažem dilao dokumentima i da se činjenica njegovih razgovora sa srpskim veleposlanikom danas nalazi u memoarima tog istog gospodina koje nitko nije demantirao. Mi ne govorimo o predsjedniku Republike koji je govorio protiv vlastite zemlje recimo u Izraelskom parlamentu ili u Parlamentu BiH da ne govorim o dosezima njegove vanjske politike u ostalim dijelovima kako to volite reći regiona. I umjesto da govorimo o onome što je odgovornost predsjednika Republike o kreiranju vanjske politike RH, o vođenju Oružanih snaga RH i o svemu onom što mu je Ustav podijelio kao njegove odgovornosti, mi danas 2 mjeseca pred izbora, ako će to biti 2 mjeseca jer Vlada kao što sam rekao odluku o raspisivanju izbora još nije donijela, mi danas 2 mjeseca pred izbore mijenjamo Zakon o izborima predsjednika Republike. To na neki način pokazuje i vaš odnos prema institucijama u krajnjoj liniji pokazuje i vaš odnos prema dostignutim demokratskim standardima u društvu i pokazuje vaš odnos prema svemu onom što smo gradili kao bolje društvo nego što je bilo jučer. Vi nas i ovim svojim prijedlogom vraćate unatrag. Vraćate nas unatrag. Vraćate nas unatrag a da to danas rade oni isti ljudi koji su se pozivali na visoke demokratske standarde još jučer i na sve te standarde zaboravili ste i danas gotovo pod okriljem mraka u pola 7 navečer u četvrtak donosimo zakon uz opravdanje da su to tehnički popravci kako bi zakon bio bolji. Sutra kada će se pripremati parlamentarni izbori vi isto tako možete doći sa Izmjenama zakona o izboru zastupnika u Sabor Republike Hrvatske. I defacto ako ovo postane pravilo nitko vam u Hrvatskoj neće moći prigovoriti da kršite demokratske standarde i demokratska načela civiliziranih zemalja jer ste već i ranije mijenjali izborno zakonodavstvo neposredno pred izbore. Da li ste vi stvarno ta druga i drugačija vlast kako ste se voljeli nazivati na početku mandata? Da li stvarno mislite da je ovo najbolje što možete iznjedriti kao klub SDP-a i što može svojim mišljenjem potvrditi Vlada Republike Hrvatske? I da li stvarno mislite da nam je ova rasprava nužna i da je ovakav zakon u ovo vrijeme nužan? Mi mislimo da je istina negdje drugdje jer nitko zdrave pameti ne može vjerovati da ste vi to zbog tehničkih razloga odlučili donijeti izlažući se svim mogućim prigovorima a samo dio toga sam ja danas ovdje iznio. I zbog toga mislimo da vi ustvari živite pod nekim diktatom a vjerojatno u interesu jedino vašeg kandidata za budućeg predsjednika Republike Hrvatske. Ne vidimo niti jednog drugog valjanog argumenta da posežete za ovakvim mjerama dva mjeseca pred izbore. Rekli smo kada ste uvrštavali u dnevni red. Protuposlovnički je da gurate ovaj zakon u hitnom postupku, oglušili ste se na to. Nikakvog razloga da mijenjate taj zakon nema 2 mjeseca pred izbore, ne zanima vas. ostaje nam jedino zaključiti, sve ovo radite u interesu predizborne kampanje gospodina Ive Josipovića, nastojite to naravno zamračiti i doslovno jer to donosite pod okriljem mraka u 7 navečer. Hrvatskoj javnosti kojoj je već dosta pretjerano silnih briga više nije do praćenja ovakvih rasprava i sutra će osvanuti jedan zakon i jedna praksa koja će nas vratiti 10-tke godine unatrag. A to nam ne treba. I ovaj zakon na ovaj datum ako se sutra bude o njemu glasalo biti će na sramotu Hrvatskom saboru. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Mlakar ako to nije izravan naputak kolegama iz Socijaldemokratske partije osobno od sadašnjeg predsjednika Republike onda ja od predsjednika Republike očekujem da on upravo reagira na ovakav način. I ono što ste vi rekli da na ovakav način zapravo se suspendiraju dostignuti demokratski standardi u Republici Hrvatskoj. I očekujem da upravo predsjednik bude zabrinut zbog narušavanja dostignuti standarda. Osim toga, upozorili ste na neke propuste nečinjenja pa ću tako samo postaviti pitanje, u djelokrugu rada ili ustavnim ovlastima predsjednika Republike jest i pitanje nacionalne sigurnosti. Pa kolega Mlakar ne mislite li zapravo da je kompletno urušavanje hrvatskog gospodarstva, svakodnevno iseljavanje mladih ljudi iz Republike Hrvatske ili velik broj nezaposlenih jednako tako možda pitanje nacionalne sigurnosti? Je li to pitanje opstojnosti hrvatskog naroda, pitanje opstojnosti mladih hoće li oni ostati u zemlji ili će potražiti svoju sudbinu negdje drugdje? Posrijedi je neviđeni inženjering, nitko ne zna kada će biti izbori, izbori nisu raspisani. Ali eto vidite kolega Mlakar o predsjedničkim izborima pa makar i u 18,20 navečer mi govorimo. O tome se govori, stalno se provlači kroz medije i na taj način eto lijepo besplatne predizborne predsjedničke kampanje. Hvala lijepa a mi smo se u nju upleli. Predsjednik Republike inače u zadnje vrijeme piše pisma ali o ovoj činjenici niti je poslao posebno pismo niti je pisao u svojem pismu predsjedniku Sabora koje smo doznali iz medija pa onda pritisnuti saznanjima u medijima konačno smo dobili tekst toga pisma i u Parlamentu. vi rekli kolegice Glavak a ja ću ponoviti, predsjednik Republike dr. Ivo Josipović 2011. godine bio je uvjeren kako je vrlo opasno mijenjati izborno zakonodavstvo makar ono bilo i u ispunjavanju obveze prema odlukama Ustavnoga suda, vrlo je opasno mijenjati izborno zakonodavstvo godinu dana pred izbore, smatrao je to kao i njegovi kolege izbornim inženjeringom. Mene zanima kada je danas ovaj zakon u dnevnom redu Sabora da li su naši kolege iz SDP-a barem pitali predsjednika da li još uvijek to isto misli ili je možda kao i oni međuvremenu promijenio mišljenje i rekao da je u stvari to izvanredna šansa da se riješi pitanje da li će izborna šutnja biti do 24,00 ili će završiti sa zatvaranjem biralište. To je da oprostite dragom Bogu svejedno, nije jedino SDP-u. A igra nije u tome da se promijeni pitanje izborne šutnje nego da nam se pokaže da se izborno zakonodavstvo može promijeniti i ako treba 15 dana pred izbore, da nam to bude signal i za parlamentarne izbore koji slijede. **Stazić, Nenad (SDP)** U ime kluba SDSS-a poštovani Milorad Pupovac. Nema ga. Gubi pravo na rasprave po klubovima za riječ se javio u ime predlagatelja poštovani Peđa Grbin. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolegice i kolege iz Kluba zastupnika HDZ-a su u svojim raspravama i replikama na račun Predsjednika Republike iznijeli izuzetno teške optužbe. Pa vas ja molim da umjesto da s govornice vodite kampanju, ukoliko smatrate da je Predsjednik Republike povrijedio Ustav Republike Hrvatske, tada je vaša obveza, vaša dužnost da u skladu s člankom 105. Ustava Republike Hrvatske pokrenete postupak opoziva. Ukoliko to ne učinite smatrat ću da su i te vaše optužbe bile po onoj staroj Hebrangovoj, da on nikada ne laže, samo da povremeno ne govori istinu. Hvala. Kolega Grbin, kolege iz kluba HDZ-a ne trebaju vaše instrukcije niti za nastupanje u Saboru, niti za postupanje kada nešto ocjenjuju zakonitim ili protuzakonitim, to prepustite dok nam ne oduzmu poslovnu sposobnost da ćemo procjenjivat sami. A što se tiče optužbi na račun Predsjednika Republike kad ste se našli i njega ovom prigodom braniti ili zastupati, onda ću vam reći da ja nisam iznio nijednu optužbu na njegov račun. Njega je optužio srpski veleposlanik u Republici Hrvatskoj u svojim memoarima gdje je opisao kako je Predsjednik Republike Hrvatske doktor Ivo Josipović i prije nego je bio predsjednik nudio sporazum o povlačenju tužbi za genocid, kako mu je dostavljao silne materijale u restoranima u kojima su se nalazili, a da to Predsjednik Republike nije nikada demantirao. On je doduše smijenio svoga savjetnika i posebnog analitičara kojega je možda na to potaknuo, međutim ovu vijest i ove priče iz memoara jednog veleposlanika koliko je meni poznato demantirao nije. dovoljno problema imate u klubu SDP-a, probajte vi njima davat instrukcije, nas poštedite toga i ostavite da se mi snalazimo kako sami znamo i umijemo. **Stazić, Da li je Predsjednik Republike doista odavao nekakve tajne ili šurovao u pogledu povlačenja tužbe protiv Republike Srbije sa veleposlanikom te države ne znam, ali ono što znam je da upravo Predsjednik Republike Hrvatske profesor kaznenog procesnog prava Ivo Josipović autor te tužbe. To znamo, a sve ovo drugo ide u domenu one Hebrangove. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Ante Babić izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Na Prijedlog ovog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru Predsjednik Republike Hrvatske postavlja se danas pitanje je li ovo izborni inženjering ili nije, ja kažem da je ovo izborni inženjering i pred nama je možda naoko jedna mala sitna izmjena ovog zakona za izbor Predsjednik Republike Hrvatske. Možda bi se reklo da nije toliko vrijedno pažnje i da je to nekakva tehnička izmjena. K tome se ovdje kaže kaže da za tu izmjenu nisu potrebna dodatna sredstva, rekli bismo krajnje je racionalno od kolega iz SDP-a jer se taj zakon nije mijenjao još 1992. pa su njegove odredbe neusklađene s odredbama drugih zakona. potrebno je kazati ovdje nešto o čemu je kolega Mlakar govorio u ime kluba HDZ-a, a ne ponavljajući se o tome ja ću govoriti o jednom drugom dijelu ocjeni stanja ovoga zakona, a odnosi se na sljedeće. Kaže da se ovim izmjenama i dopunama Zakona za izbor Predsjednik Republike Hrvatske usklađuje sa Ustavom u kojemu je uređeno glasovanje hrvatskih državljana izvan granica Republike Hrvatske i sa Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske u pogledu naziva tijela nadležnih za provođenje izbora. E sad, to je vjerojatno vezano za Ustav Republike Hrvatske članak 45. u stavku 3. u kojem se zapravo kaže da Hrvati izvan Republike Hrvatske koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj mogu isključivo i jedino glasovati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i to je istina i to je određeno ovim zakonom članka 45. Ustava Republike Hrvatske. S obzirom da se do sada moglo glasovati i u inozemnim predstavništvima, mislim da je i predsjednik Josipović dobro promišljao o svim detaljima svoje kampanje i o eventualnom skoru na predsjedničkim izborima pa mu je i ovo zapelo za oko kako bi onemogućio Hrvatima izvan Republike Hrvatske da mogu sudjelovati na izborima naravno i u inozemnim predstavništvima, a ne samo u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Ono što je možda predsjednik Josipović zaboravio, zaboravio je na ustavno načelo jednakosti pa i pravične zastupljenosti u kojem se kaže da svi hrvatski državljani sa navršenih 18 godina imaju opće i jednako biračko pravo u izborima za Hrvatski sabor, za Predsjednika Republike Hrvatske i u Europski parlament te u postupku odlučivanja na državnom referendumu u skladu sa zakonom. Zašto ga je to zasmetalo? Pretpostavljam da zna i očekuje da će se hrvatski državljani izvan Republike Hrvatske rado odazvati na predsjedničke izbore. Ali zaboravlja da prije da prije toga svi ti državljani Republike Hrvatske i koji nemaju prebivalište moraju prije toga napraviti aktivnu registraciju što je dodatna jedna diskriminirajuća odluka koju smo donijeli u ovom Hrvatskom saboru. I sigurno je da po tome svi hrvatski državljani nemaju jednako pravo. Ja vjerujem, uvjeren sam u to i ono o čemu je govorio gospodin Mlakar ne ponavljajući se mislim da o stvarima o kojima razmišljao predsjednik Ivo Josipović i tražio da se ovaj prijedlog zakona što prije uvrsti u saborsku proceduru zapravo da mu omogućava određeni skor koji može dobiti na ovim izborima. Ono što nije dobro i o čemu je govorio i gospodin Mlakar u ime kluba HDZ-a, a to je možda se zaboravilo napomenuti, jer to inače predsjednik Josipović čini kada dijeli lekcije drugima u Republici Hrvatskoj kao nekakav dežurni kritičar, a to je dijelio i nama saborskim zastupnicima ovdje. Zaboravio je da jedna velika bolumenta ljudi na Pantovčaku, njih gotovo 150 zapravo razmišljaju o svim detaljima, pa vjerujem da im i ovaj detalj nije mogao promaći. To je zapravo To je zapravo razlog zbog čega ovaj prijedlog zakona se danas našao na klupama Hrvatskog sabora i o čemu ćemo mi vrlo uskoro glasovati. Hvala vam lijepa. Posljednja pojedinačna rasprava poštovani Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Evo da ja nešto kažem o ovim lijepim izmjenama. Ne znam je li bolje vrijeme, znači u kojem raspravljamo noć ili je bolji datum. Sad da se trebam ja odlučit kao i svi vi, mislim da je pogođeno i jedno i drugo. Jer zaista da mi i u predvečerje izbora raspravljamo o izmjenama i dopunama Zakona o izboru Predsjednika Republike Hrvatske to nam je mogla priuštiti samo partija. E sad, davno su me učili da u politici nema slučajnosti, da se ništa slučajno ne događa. Znači, da uvijek iza svakog poteza stoji nečija namjera. I zaista, kad malo promislimo od zadnjih izbora prošlo je skoro pet godina. Pet godina taj zakon nama nije smetao, a znali smo da će doći izbori. Znao je i aktualni predsjednik Vlade da će biti kandidat. I sada prođe čak i cijela prošla godina. A šta imaju raditi na Pantovčaku nego razmišljati o tome kako nastaviti dalje mandat? I sad se oni sjete u zadnji čas da bi trebalo nešto promijeniti, jer da je to možda jedan mali segment koji eto može nekoga oštetiti, možda čak i njih. I zato je meni ta slučajnost kažem začuđujuća. I onda prekjučer kaže Leko opet ponavlja. Naš predsjednik Sabora, pa nije to isto institucija. Čovjek ozbiljan, vrijedan, ja mislim jedan političar od formata. I ono najvažnije član SDP-a, predsjednik Glavnog odbora. I on kaže, dogovorili smo da raspored bude takav da poštujemo standarde, da se procedura izmjena izbornog zakonodavstva riješi sukladno preporukama Venecijanske komisije i stajalištima koje mi imamo godinu dana prije krajnjeg roka za izbore. Glavom i bradom Josip Leko. I mi zaista, evo imamo sada tu drugu priču o izbornom zakonodavstvu za parlamentarne izbore. I sada evo dva dana poslije toga druga priča za druge izbore. Dođe predsjednik Odbora za Ustav i kaže to bi bilo onako nekakav standard, ali ne trebamo mi to poslušati. Što će nam? Jer partija ima određeni drugačiji razmišljanje. I ja sam rekao, ja tom gospodinu više ne vjerujem tamo bez obzira koliko on mene uvjeravao da mu se treba vjerovati. Čak bih volio da mi Ivo Jelušić koji je također predložen ovdje kao onaj koji bi to mogao obraniti da mi on nešto objasni o tom zašto su se iz kluba SDP-a pojavile pojavile ovakve izmjene i dopune zakona. Jer kažem, politika može sve obrazložiti. A da li može uvjeriti to je ona snaga, da li može uvjeriti javnost, građane, nas saborske zastupnike da je to ispravno. To iz ovakvog obrazloženja meni ne proizlazi, jer kad nema normi ono o čemu mi pričamo, standarda, kad ne možemo postići konsenzus o ničemu, a ne možemo ga postignuti jer druga strana to jednostavno ne zna i ne želi, a mislim da prije ne želi, nego što ne zna. Onda imamo ovakvo nasilno ponašanje. Što da se podsjećamo lex Perković, lex Komadina, možda i ovaj lex Ivo? Ne znam. Povjerenstvo za istraživanje ubojstva koje funkcionira sve u šesnaest. Pa slušali smo ovdje obrazloženje zašto to treba. Pa zašto to nije profunkcioniralo, kada je i tako bilo savršeno objašnjeno. Pa sva ona silna, nasilna imenovanja silujući demokraciju u izboru ravnatelja HTV-a, u izboru pučkog pravobranitelja kada ste sami glasali, sami predlagali, branili opće prijedloge. To je razina demokracije o kojoj danas moramo svjedočiti. I sad, zašto je takav oportuni stav prema oporbi od strane vlasti prema narodu? Ja to ne mogu sebi dokučiti. Onaj koji je na vlasti, pa mora pronalaziti načine da razgovara sa svima. Takav oportuni stav se plaća gubitkom izbora i to pozdravljam. O.k. Spremni ste na to, ali ako je ovo šlag na tortu nove pravednosti o kojoj predsjednik Ivo Josipović govori 5 godina i što mu je bio slogan s kojim je postao predsjednik, je ovo zaista nova pravednost onda ja na tome ne želim sudjelovati. Ovo je prije za mene pravednost na način da partija želi, može i hoće to provesti. I nema tu druge priče. I svi drugi su nebitni u toj priči. A kasno u noć ne znam što ovi drugi oporbeni klubovi nisu valjda imali ni priliku o tome govoriti. Jer ja osjećam da postoji panika u redovima SDP-a pa i na Pantovčaku, postoji. Pustite vi to što on, postoji. Kampanja je u jeku, mnogi govore da nije, ali mi vidimo da je kampanja više-manje tu iako evo čuli smo ne znamo ni kad je datum izbora. Izbori su bili 2.01.2005. i bili su 27.12.2009. Sada se govori o nekakvih 11.01. Pa možda je svaka sekunda na vlasti važna, pa možda i 11 dana duže, nema veze. Ali, onaj tko može dobiti, nitko me neće uvjeriti, onaj tko može dobiti, može dobiti i po ovim pravilima. Ako ne može dobiti onda ne može dobiti ni po ovim pravilima. Čemu onda se igramo ovdje? Da pričamo priču, da se narod zabavlja? Pa dajmo malo ozbiljnosti ljudi moji. Pa ne možemo mi ovako u predvečerje izbora nametati po nekakvim pričama, objašnjenjima da je ovo nešto što treba jer da je netko nekada nešto drugačije mislio. A igra se ovdje i u ovom dijelu što je govorio kolega Babić o dijaspori. Tamo je 100 tisuća glasova. 100 tisuća od ovih milijun i 300 koliko je dobio Ivo Josipović u drugom krugu je važna stvar, 8%. Znate Znate kako je prošao u dijaspori? Bandić 104, on više nije kandidat, Josipović 9 tisuća. Znači 104 je dobio Bandić u dijaspori u drugom krugu, a Ivo Josipović 9 Naravno to je to, mislim nemamo mi što se tu. Mislim na kraju ću završiti, mislim da što god vi radili kandidat HDZ-a će pobijediti bez obzira na sve ove manipulacije jer ako ne možemo utjecati na ove procedure u Saboru, jer nas je malo, ima nas koliko nas ima, možemo utjecati na izborni rezultat angažmanom, tumačeći ljudima što se radi u Saboru na ovakav način, što se postiže s takvim učincima, kakvi su rezultati rada onih koji se natječu, koji se žele natjecati. Tako da ja ne vidim kažem bez obzira što god vi silovali ovdje kao demokraciju, kao proceduru da vi možete ovom aktualnom predsjedniku puno pomoći. Na kraju ćemo se morati na glasovanju pomiriti da ste vi opet nešto na svoju ruku izmijenili, da mi na to jednostavno uz sva upozorenja kao što smo vas upozoravali na Ustavu, na onom famoznom zakonu kad nismo ni htjeli uopće sudjelovati u raspravi o lex Perkoviću da činite krivo Hrvatskoj, da činite krivo ovoj demokraciji. A tada, znate kad ne vrijede pravila što onda ide poslije toga? I nemojte se čuditi u nekom vremenu koje će doći kad netko primijeni ova vaša obrazloženja i objašnjenja. Ne znam da će tada biti prilike da ćete moći se pozivati kao što ste se pozivali u onim vremenima prije nego što ste postali vlast na silne dosege demokracije, ne znam, ne znam a sami to utječete na to, sami se trudite da to bude tako. I sve što ste radili dosada bilo je mi možemo sve sami i bez vas. Pa ako netko u budućnosti poželi sam bez vas bojim se da će i jedan medij koji je na vašoj strani moći objasniti takvu situaciju. A najbolje bi bilo da ovo završimo sa raspravom, da se ovo povuče uopće ili da se ne izglasa i da predsjednik onda na sebi ne nosi taj teret da ste mu vi kao saborski zastupnici SDP-a htjeli nekakvim manipulacijama pomoći. Pa to njemu ne treba ako on za sebe smatra da je dobar i najbolji kandidat kojeg će se izabrati u prvom krugu. Što će mu onda ovo? Pa ako je po ovom zakonu izabran prije 5 godina neka ga se ponovno izabere. Eto, to je onako od srca, najiskrenije što mislim. Hvala lijepo. kolega Boriću vidim da imate dileme i da vas je čak i glava počela od toga boljeti pa da vam ovako razbijem tu dilemu i da vam olakšam razmišljanje, reći ću vam zašto vas muči što je to eto u predvečerje, možda vas muči zato što i pada kiša vani, ali evo ja ću samo reći s obzirom da sjedim zaista od jutra do mraka u sabornici i slušam vaše rasprave da nemate toliko replika unutar svog kluba jedni drugima od ono kolega to ste dobro rekli i nadalje bez možda nekih novih podataka i stvari koje donesete ova bi točka dnevnog reda vjerojatno bila na raspravi ujutro. A o tome, već je rečeno ovo je tehnička promjena, nije manipulirajuća, i o tome što vi smatrate da će predsjednik Josipović izgubiti o tom potom, živi bili pa vidjeli. To su vaše želje, a realnost biti će nešto sasvim drugo pa ćemo poslije predsjedničkih izbora vidjeti tko je bio u pravu. Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice ne sjećam se da sam rekao da me boli glava, to se ne sjećam. Samo sam rekao da je dobar datum i da je dobro vrijeme o kojem raspravljamo, noć, znači daleko predvečerje, navečer, daleko od javnosti. Tko ovo gleda? Možda rijetki. Možda i predsjednik gleda, možda Pantovčak gleda, možda gledaju. Eto. A o replikama unutar kluba to smo učili 8 godina od kluba SDP-a. E sad da bi ja navodio tko je bio tu najažurniji tko se tu najbolje snalazio, potpredsjednik Sabora danas tada zastupnik oporbe, ne znam, neki ministri, Bauk, Maras itd. To smo učili od vas, a vi ste nam omogućili sa onim ukidanjem ispravka netočnog navoda da replikama, tada ste rekli da ćemo pojačati dinamičnost rada ako se ja dobro sjećam. Niste upozorili da će to trajati u noć. A ispalo je ovo drugo. I tada ste tvrdili da je to dobro rješenje, vjerojatno biste danas to promijenili, vjerojatno. Možda krivo mislim. A što se tiče pobjede ja vam moram reći i bit ću opet iskren, ovim raznoraznim agencijama, cro horoskop ili lapsus puls ili neke druge ne znam kako se nazivaju ne vjerujem previše jer mogu pogriješiti i do 12% kao na nekim izborima, to se pokazalo, ali osjećam u narodu ono što narod hoće, što narod želi, želi, unutar ljudi s kojima se družimo, koji su oko nas itd. I zato kažem možda nije dobro da ovu ovakvu medvjeđu uslugu radite predsjedniku, da mu ovo dođe na leđa od kluba SDP-a a podržavate ga u kandidaturi. Da ispadne da se želi manipulirati u svrhu njegove pobjede. A to je vrlo lako moguće. Znači, to njemu ne treba. Pa onda odustanite od ovoga, nemojmo ovo izglasati i lijepo nastavimo dalje do datuma izbora, a nadamo se da će ga Vlada već jedanput odrediti, ako nije i to problem.

Hvala